vaša izjava, da niso v ta sistem vključeni tisti, ki ne morejo več delati, pavšalna. To je pavšalna izjava. Jaz sem samo dodal, da so med tistimi, ki ki ne delajo, ki se ne zaposlijo po upokojitvi, taki, ki ne morejo več delati, in tudi taki, ki nočejo več delati. To je najbrž komplet.

Tisti, ki po upokojitvi ne dela, je upokojenec, tako kot je pač upokojenec po statusu, dobi stoodstotno pokojnino, tisti, ki pa se upokoji

finančne pogoje ali pa obveznosti do državne oziroma davčne blagajne, do pokojninske blagajne, do zdravstvene zavarovalnice in tako naprej. To je problem. Mi govorimo o tem. Temelj razmišljanja bi pač moral biti, da tisti, ki dela, poleg tega, kar je že dobil, kar bi moral dobiti, dobi še plačo, to je čisto normalna stvar, in tudi polno pokojnino. Najbrž je to neko razumno stališče. V primeru, ko pa se tem ljudem ne omogoči takega dela, pa se marsikdaj zgodi, da to preide v sivo ali črno ekonomijo. Da ne bo nesporazuma, imate tudi cel kup programov za tretje življenjsko obdobje, mimogrede, nedavno smo sprejemali Obrtni zakon, kjer ste dali ZDUS posebej stimulacijo za to, da bodo ljudje, ki se upokojijo,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

Ugotavljam, da je še interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja gospod Jože Tanko ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja.

Imamo štiri prijavljene. Vsak dobi pet minut. Najprej dobi besedo mag. Miroslav Gregorič. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Nisem se mislil oglasiti, ampak glede na to, da sem najstarejši poslanec in da mi letos teče 51 let delovne dobe in da ves ta čas prispevam v sklad za pokojnine, bi rekel, da nekako sočustvujem s predlagatelji in gredo moje misli v njihovo smer. Ampak zadeva je dokaj problematična in jo je treba celovito obdelati, pa se mi zdi, da ni bilo narejeno. Kot rečeno, mogoče je bilo danes premalo povedano to, da smo vsi tisti, ki smo že bili upokojeni, določeno število let vplačevali v pokojninski sklad. Jaz sem že rekel, koliko časa sem vplačeval. Kdo je ta denar porabljal, kam je šel ta denar, jaz ne vem, ampak nekaj tega denarja se je zbralo. Zato je meni všeč ta zadeva, da bi ob upokojitvi imel stoodstotno pokojnino in naprej delal, kar bi hotel, saj itak s tem, ko delam naprej, kar bi hotel, plačam vse prispevke. Mislim, da se bomo k temu vprašanju v prihodnje še obrnili, upam, da bolj dodelano, in mogoče tudi s kakšno posebno specifiko. Jaz bi to vprašanje stoodstotne pokojnine povezal tudi

smiselno, da se tako kot v nekaterih drugih vojskah uvede, da ko se vojak ali pa oficir upokoji,

popularen oziroma bolj privlačen, kot so drugi. Skratka, jaz bom tu zaključil. Sama ideja, ki jo je dala opozicija, mogoče ni slaba, glede na to, da so pa tu velike finančne posledice in cel kup enih drugih zadev, je pa treba o tem dobro premisliti, in jaz upam, da bomo to zmogli. To obliko tega zakona pač ne morem podpreti. Hvala.

da je po tem 39.a členu omogočeno po dokončanju 40 let dela oziroma po starostni dobi še tri leta, da za polno delovno dobo oziroma če kdo še dela, dobi 40 % pokojnine, potem pa še za dve leti 30 %. 30 %. Ta razlika mislim, da ni prava in da ta zakon predlaga dobro zadevo. Če ti delaš, kdor je še zmožen delati, kdor je fizično zmožen, kdor ima delo, ki ga lahko opravlja, zakaj ne bi dobil plačane polne penzije in polne plače? Zakaj bi se mu to odbijalo? Teh ljudi ni veliko, po statistiki je zdaj teh ljudi, po prvi različici, kdor je po tri leta, dobi 40 % pokojnine, je teh ljudi nekaj več kot 15 tisoč, po drugi pa še veliko manj, vse skupaj jih je manj kot 20 tisoč. Tako da teh ljudi od vseh upokojencev, ki jih je okoli 640 tisoč, ni veliko in je ta bojazen neupravičena. Če bi bilo teh ljudi več glede na demografsko statistiko, ki je sedaj

bi bila ta zadeva zelo dobrodošla. In kdor je sposoben delati, zakaj se mu ne bi omogočilo, da dela, in za pravično plačilo. To plačilo, da dobiš, če delaš še 40 %, to verjetno ni pravično plačilo, kasneje pa še toliko manj, 30 %, kar je še toliko slabše. Prav je, da bi s tem zakonom da se upokojenci več vključujejo prav zaradi pomanjkanja delavcev, sedaj jih uvažamo večinoma iz bivše Juge, po domače povedano, ampak tudi tam delavcev ni več. Tudi sami jih potrebujejo, sedaj že prihajajo od drugje, naslanjamo se, ne vem, na begunce. Ali bodo oni to rešili, je vprašanje. Jaz mislim, da je to samo ena od zadev, ki bi omogočila, da se neki delovni delovni proces lahko nadaljuje, da se nekje eni vatli, kjer potrebujemo delavce, še dopolnjujejo, in prav bi bilo, da omogočimo tudi to predlagano zadevo. Mislim, da je zadeva konstruktivna, mogoče še z nekimi konstruktivnimi dodelavami. Mislim, da je zadeva dobra in da je priporočljivo, da gre naprej. Hvala.

še več, nagrajuje se jih, torej niso kaznovani, zato da delajo naprej, ampak so nagrajeni za prva tri leta 40 %, potem pa 20 %, ne 30 %. Predvsem pa, tako kot sem že prej rekel, če je ta del še nekaj, o čemer tudi sami razmišljamo, je pa tisti del s samodejno

Mimo tega se pa zahvaljujem vsem za konstruktivne dele današnje razprave, upam pa, da bo tistih manj konstruktivnih v prihodnje čim manj. Hvala.

Najbrž bo razprava uporabna tudi za naprej. Zdaj s tem predlogom predlagamo delno izboljšanje stanja na področju, kar zadeva delo upokojencev, in sicer se predlaga, da se jim

Predpogoj za to je to, da je doseženo soglasje med delodajalcem in delojemalcem, tako da ne gre za enostranski ukrep. In tam, kjer bo delodajalec ocenil, da lahko zaposli takega delavca pod temi pogoji, pričakuje od njega tudi neko normalno produktivnost, bo to storil, ga bo zaposlil, pa naj gre za proizvodno dejavnost, naj gre za transport, naj gre za avtobusne prevoze, delo v zavodih ali kjerkoli drugje. S tem zakonom v ničemer ne poslabšujemo stanja. Hipotetično dam za primer, če bi se ti ljudje, ki sedaj delajo, po upokojitvi dejansko upokojili, bi to stalo to blagajno ravno toliko, kot predlagamo s tem našim predlogom. In glede na to, da so vplačali do tedaj vse prispevke, bi morali tisto, kar so vplačali, normalno obračunati v pokojnino, če bi šli v pokoj ali pa ne, in jim to izplačati. Zdaj so pa tisti, ki izkazujejo največjo voljo po upokojitvi, da bi še dodatno delali, ustvarjali, delali v proizvodnji, marsikje imamo sofisticirano proizvodnjo, marsikje so že roboti in tako naprej, se pač marsikdo pač odloči, da ne bo in bo pač rajši živel in delal karkoli drugega. Mislim, da je škoda, da zapravljamo te potenciale. Na drugi strani se ukvarjamo z mankom delovne sile na vseh področjih, od zdravstva, sociale, šolstva, imamo domove za starejše občanov, opremljene, ki stojijo zato, ker ni zaposlenih, ker ne morejo dobiti delavcev. Jaz mislim, da, če bi jim ponudili ustrezne pogoje, bi kaj takega lahko tudi realizirali. Jaz mislim, da tisti, ki delajo, ki so pripravljeni aktivno delati, ne bi smeli biti kaznovani, ker ta predlog, ki je zdaj, oziroma stanje, ki je zdaj, je za tiste, ki so najbolj delavoljni, predvidena kazen, ne boš dobil polne pokojnine, ampak samo 40 %. Če boš še kaj brcal naprej, še naslednja tri leta, boš dobil samo 20 % oziroma eno petino pokojnine. Jaz mislim, da bi bilo interesa, če bi bili boljši pogoji za to, več, ustrezno bi bilo pa manj potreb po tuji delovni sili, zagotovo. Ker za tujo delovno silo ni nikoli plača samo plača in tisto, kar plača v prispevku, ampak po navadi zraven pridejo slej ko prej tudi drugi stroški držav, to se to se pravi, pridejo otroški dodatki, družine so ločene, potreba po večjih stanovanjih in tako naprej. In marsikdaj se nam s to delovno silo, ki pride k nam, zgodi tudi to, da je Slovenija v bistvu samo transferna dežela, da pride k nam, dobi zaposlitev, se uredi status, potem pa mnogi migrirajo v sosednje države, zato ker so tam plače tudi boljše, sociala pa ostane v Sloveniji. Mislim, da bi morali biti bolj proaktivni, razmišljati bolj pozitivno. Navsezadnje, da je problem s starostniki, vsi tisti, ki ste upokojeni, veste, da je cel kup programov za tretje življenjsko obdobje, kjer služijo predvsem tisti, ki prodajajo to meglo. Tukaj, ko imamo pa realen projekt, da bi bili ljudje zaposleni in delali, pa se to na vse možne načine ovira in zavrača. Ni problem denar za ne vem katero institucijo, da bo izvajala program za tretje življenjsko obdobje, tam so pavšali, ure in tako naprej, je pa problem, da bi prek rednega dela, ustvarjalnega dela zaposlili naše ljudi. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj.

Predlog resolucije je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade mag. Miranu Gajšku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Izvolite. Za govornico, ja. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! V Resolucijo o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 je Javni zavod Park Škocjanske jame zapisal, da bo tudi v prihodnosti vzorčni primer varovanja in upravljanja Škocjanskih jam kot širšega zavarovanega območja najprej po državni zakonodaji, glede na svetovno naravno dediščino in tudi kot podzemnega mokrišča po mednarodnih konvencijah. Predloženi predlog programa varstva in razvoja predstavlja programski akt zavarovanega območja, katerim se določi razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju, tudi ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. Program varstva in razvoja na podlagi Zakona o regijskem parku Škocjanske jame po svoji vsebini zadošča načrtu upravljanja, kot ga določa Zakon o ohranjanju narave. V skladu z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame sprejme program varstva in razvoja za pet let Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade. Program varstva in razvoja temelji na analizah stanja, ki jih je pripravil upravljavec zavarovanega območja, na dokumentih, za katere strokovne podlage pripravijo strokovne službe, in na drugih javno dostopnih podatkih.

ter naloge, s katerimi se ti cilji dosegajo. Dolgoročni upravljavski cilji so ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine, razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku, krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku, krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju ter območjih Nature 2000 ter konec koncev še učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje. Pomembna vsebina programa varstva in razvoja so tudi usmeritve za načrtovanje drugih dejavnosti, ki se lahko izvajajo v parku oziroma njegovem vplivnem območju, in sicer so to usmeritve za kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami, ribištvo, lovstvo, mineralne surovine, gospodarstvo, drobne obrti in podjetništvo. Učinkovitost izvajanja programa varstva in razvoja se bo spreminjala prek letnih programov in poročil, ki izhajajo iz petletnega programa. Po njegovih zaključkih leta 2028 bo izvedena analiza učinkovitosti upravljanja vseh načrtovanih aktivnosti in uresničevanja posamičnih dolgoročnih ciljev, na podlagi v programu varstva in razvoja določenih kazalnikov. Predlagamo, da takšno resolucijo tudi sprejmete. Hvala lepa.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 Hvala za besedo. Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje od 2024 do 2028 je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Predstavnik predlagatelja je v uvodni dopolnilni obrazložitvi poudaril, da predlog resolucije predstavlja programski akt, s katerim se določi razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. V skladu z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame Državni zbor na predlog Vlade sprejme program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje petih let, pri čemer ta temelji na analizah stanja, ki jih je pripravil upravljavec zavarovanega območja ter drugih javno dostopnih podatkih. Ključni del dokumenta je poglavje z dolgoročnimi upravljavskimi cilji, ki se jih z njenim sprejetjem, izvajanjem in z monitoringom želi doseči, ter z nalogami, s katerimi se ti cilji dosegajo. Cilji in naloge za njihovo doseganje temeljijo na že zagotovljenih virih. Zakonodajno-pravna služba je predlog resolucije preučila z vidika svojih pristojnosti in v pisnem mnenju podala nekatere pripombe, ki so bile z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin večinoma upoštevane. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija podpira predlog resolucije in ob tem pozitivno ocenjuje dosedanje delo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, ki si skupaj z lokalnim prebivalstvom prizadeva ohranjati izjemne naravne danosti in bogato kulturno dediščino Škocjanskih jam ter širiti zavest o pomenu njihovega varovanja doma in po svetu. V kratki razpravi je bilo izraženo mnenje, da je Javni zavod Park Škocjanske jame lahko eden od svetlih in vzorčnih primerov, kako naj se opravlja naravna dediščina v Sloveniji. Gre za institucijo, kjer se na optimalen način združuje tako naravovarstveni kot tudi razvojni vidik. Tak način upravljanja pa je garancija, da se že znotraj samega parka razreši konflikt med varstvom narave in razvojem oziroma se na ta način dosegajo kvalitetne odločitve z vidika trajnostnega razvoja. Poudarjeno je bilo, da je z vidika upravljanja naravnih vrednot izredno pomembno sprejemanje strateških dokumentov, s katerimi se opredeli način upravljanja in s tem tudi varstva narave za določeno dolgoročno časovno obdobje. V povezavi s tem je bilo izraženo mnenje, da so pripravljavci predloga resolucije pripravili kvaliteten dokument, ki bo zagotavljal optimalno upravljanje parka tudi v prihodnje, izmed vsebinskih ciljev pa je bila še posebej izpostavljena odločitev upravljavca, da omeji dostop do Škocjanskih jam na tisoč 200 obiskovalcev dnevno, ker je uvidel, da je obisk v najbolj udarnih mesecih postal prekomeren. Podana je bila ocena, da je to z vidika ohranjanja narave primeren pristop, ki bi mu bilo vredno slediti oziroma ga postaviti za vzor tudi pri upravljanju drugih naravnih vrednot. Po razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o celotnem besedilu predloga resolucije skupaj in ga sprejel. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo mag. Janez Žakelj. Izvoli. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! V Novi Sloveniji Resolucijo o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 podpiramo. Doseganje ciljev iz Odloka o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022 je bilo ovrednoteno z okoli 95-odstotno uspešnostjo, kljub dejstvu, da je dve leti zavod deloval precej v krču zaradi epidemije covid. V Javnem zavodu Parka Škocjanske jame si bodo glede na predloženi program še naprej prizadevali za uresničevanje navedenih ciljev z učinkovitim delovanjem ter aktivnim regionalnim, nacionalnim in mednarodnim sodelovanjem. Po navedbah Javnega zavoda Park Škocjanske jame so pomembne vsebine programa tudi usmeritve za načrtovanje drugih dejavnosti, ki se izvajajo v parku in na vplivnem območju, kot so usmeritve za kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami, ribištvo, lovstvo, mineralne surovine, gospodarstvo, drobne obrti in podjetništvo. V Novi Sloveniji pozitivno ocenjujemo dosedanje delo javnega zavoda, ki si skupaj z lokalnim prebivalstvom prizadeva ohranjati izjemne naravne danosti in bogato kulturno dediščino Škocjanskih jam ter širi zavest o pomenu njihovega varovanja doma in po svetu. Menimo, da so predstavljeni dolgoročni cilji in naloge za naslednje obdobje petih let dobro zastavljeni, zato bomo, kot rečeno, predlog resolucije podprli. Hvala. Gospod Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi! Narava je naše največje bogastvo in ker smo del narave tudi mi, smo dolžni poskrbeti za varovanje in razvoj le-te. Zaščititi moramo številčnost živalskih in rastlinskih vrst ter njihov življenjski prostor, saj upad biotske raznovrstnosti pomeni zmanjševanje prehranskih virov, podnebne spremembe in seveda tudi velik vpliv na naše življenjsko okolje. Zato menimo, da je predlog resolucije o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za novo obdobje 2024–2028 izjemno pomemben. Območje regijskega parka Škocjanske jame je pomembno tudi zaradi njegove biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne krajine. Ima status zavarovanega območja Nature 2000 in med drugim spada pod svetovno dediščino Unesco. Program varstva in razvoj parka Škocjanske jame je na podlagi predhodnih analiz stanja osnova za razvoj parka in uveljavljanje varstva narave na zavarovanem območju ter upoštevanje zastavljenih ciljev, kot so ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja za živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine, širjenje zavesti o parku, krepitev in vključevanje lokalnega prebivalstva pri razvoju parka, krepitev vloge upravljavca parka ter učinkovitejše delovanje upravljavca s poudarkom na mednarodnem sodelovanju. S tem se tudi dopolnjuje cilj mednarodnih konvencij, predvsem konvencije o svetovni dediščini, prenašanje pomena prihodnjim rodovom in programom z ohranjanjem mokrišč, biotske raznovrstnosti in spodbujanje trajnostnega razvoja. Strinjamo se, da je treba skupaj z lokalnim prebivalstvom negovati izjemne naravne danosti ter vzpostaviti varovanje tega pomembnega območja na Krasu. Slovenija je ena izmed najbolj bogatih držav držav po biotski raznovrstnosti, naša država se lahko pohvali tudi z najbogatejšim jamskim živalstvom na svetu, zato je prav, da poskrbimo, da tudi ostane tako. Hvala lepa.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 Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Javni zavod Park Škocjanske jame vrši pomembno poslanstvo. V sodelovanju z lokalno skupnostjo skrbi za ohranjanje izjemne naravne vrednote in prispeva k varstvu naravne in kulturne dediščine tega mednarodno prepoznavnega območja ter širi zavest o pomenu njegovega varovanja. Na podlagi 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame in 16. člena statuta javnega zavoda je svet javnega zavoda pripravil Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 in ga predložil Vladi Republike Slovenije v nadaljnji postopek. Ta program in upravljavski cilji so ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine, razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku, krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti v parku in krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju ter območjih Nature 2000. Gre za vzorčni primer varovanja in upravljanja Škocjanskih jam kot širšega zavarovanega območja v skladu z nacionalno zakonodajo ter varovanja svetovne naravne dediščine in podzemnega mokrišča po mednarodnih konvencijah. Kot soupravljavec na območjih Natura 2000, Kras, Branica in Reka bo zavod deloval za ohranitev ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in habitatov, posamezna območja parka pa bodo prepuščena izključno naravnim procesom. Tu ni najbolj jasno, ali se to nanaša tudi na lov in ribolov in gozd, se pravi da bodo območja prepuščena izključno naravnim procesom. Skrbeli bodo za dobro ekološko stanje reke Reke, ki ponika v Škocjanske jame, saj le čista voda nudi zdravo življenjsko okolje številnim živalskim vrstam v njenem površinskem in podzemnem toku. Park Škocjanske jame bo urejen s pomočjo več tematskih, učnih in sprehajalnih poti, ki bodo obiskovalcem dale možnost spoznavati značilnosti kraške pokrajine z raznolikimi kraškimi pojavi v vsem njenem naravnem bogastvu. Park bo vključen v izobraževalne programe osnovnih in srednjih šol ter fakultet, kar je ključnega pomena za vzgojo in ozaveščanje vseh generacij od mladih nog naprej o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine. Delovanje parka bo temeljilo na sodelovanju z lokalnim prebivalstvom v sklopu okvira Človek in biosfera, tako imenovani MAB, znotraj katerega zavod izvaja izobraževanja z različnih področij. Nujno je tudi sodelovanje z raziskovalnimi inštituti, muzeji, univerzami in podobno ter sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij, vključenih v seznam svetovne dediščine, območij MAB in ramsarskih območij. Škocjanske jame sodijo poleg Cerkniškega jezera in Sečoveljskih solin v okrilje ramsarskih mokrišč, zaščitenih z mednarodno konvencijo o ohranjanju mokrišč. V Sloveniji imamo tri ramsarska mokrišča in krajinski park Škocjanske jame je eno od njih. Na svetu je uničenih že skoraj 90 % mokrišč in čas je, da na seznam zaščitenih uvrstimo še ostala slovenska barja in uvedemo spodbujevalne politike in subvencioniranja. Predlog resolucije v Levici podpiramo. Hvala. PREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Gospod Teodor Uranič bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Spoštovani! Po petih letih je pred nami spet Resolucija o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 s pravno podlago v Zakonu o regijskem parku Škocjanske jame, ki je bil sprejet v letu 1996. Omenjeni zakon je med drugim določil tudi, da je upravljavec tega izjemnega naravnega področja Javni zavod Park Škocjanske jame. Od takrat je Državni zbor na predlog Vlade obravnaval že nekaj programov varstva in razvoja Škocjanskih jam za obdobje petih let. Naslov resolucije pomenljivo vključuje besedi varstvo in razvoj. Obe besedi še vedno predstavljata izhodiščni koncept delovanja zavoda, ki je v letih od ustanovitve upravičil svoj obstoj, ter prednost odločitve, da Republika Slovenija na institucionalen na institucionalen način skrbi za naravni pojav svetovne vrednosti, ki je bil na seznam Unesca uvrščen že leta 1986. Da gre za izjemno pomembno ekološko področje nadnacionalnega pomena, priča tudi dejstvo, da so Škocjanske jame vpisane na seznam mednarodno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije kot prvo podzemno mokrišče v skladu z merili, določenimi za podzemeljske hidrološke sisteme ter da so del svetovne mreže biosferskih območij, kjer se ohranja biotska raznovrstnost in spodbuja trajnostni razvoj. Regijski park Škocjanske jame ima z zakonom določeno mejo zavarovanega in vplivnega območja na več kot 45 tisoč hektarjih, kjer se prepletajo socialni, gospodarski in naravovarstveni vidiki, pri čemer je ključna zlasti sposobnost iskanja ravnovesja med njimi. V tem oziru lahko rečemo, da je zavod svetel primer kakovostnega upravljanja tako kompleksnega naravnega habitata in pomemben smerokaz pri razreševanju konfliktov med varstvom narave in razvojem. Pri tovrstnem načinu upravljanja s Parkom Škocjanske jame smo lahko mirnejši, da se na področju 52 naravnih vrednot, 5 naravnih spomenikov in 37 kulturnih spomenikov dosegajo kakovostne in v danem trenutku najbolj optimalne rešitve, ki imajo zaslombo v letnih programih varstva in razvoja parka kot tudi v dolgoročnih strateških dokumentih, kar predstavlja obravnavana resolucija. Samo Škocjanske jame letno obišče več kot 160 tisoč obiskovalcev. Z izjemo pandemičnega obdobja je obisk iz leta v leto naraščal. Zavod se je ob naraščajočem obisku in posledično tveganju za preobremenitev okolja med prvimi upravljavci naravnih vrednot odločil za omejitev obiska na 150 ljudi na skupino. Število obiskovalcev se je iz rekordnih dva tisoč 600 na dan v konici sezone omejilo na tisoč 200. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo odločitev upravljavca, saj gre tako rekoč za neizogiben pristop ob naraščajočih številkah turizma v Sloveniji, ki se ga bodo bodo morali v prihodnosti gotovo poslužiti tudi drugi upravljavci občutljivih naravnih vrednot v Sloveniji. Nosilna sposobnost najbolj občutljive narave ima svojo zgornjo mejo, kar je treba v skladu s strokovnimi mnenji tudi upoštevati. Predlog Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli, saj vsebuje cilje in programske usmeritve, ki bodo nadalje prispevali k ohranjanju naravne vrednote za prihodnje generacije. Vsem zaposlenim in drugim, ki so kakorkoli povezani z delovanjem parka, pa želimo veliko uspeha in da ostanejo še naprej vzorčen primer dobrega upravljanja s slovenskim ponosom ter naravno dediščino svetovnih razsežnosti. Hvala. Hvala. Gospod Zvonko Černač bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Še enkrat lep pozdrav vsem! Zakon o regijskem parku Škocjanske jame določa, da Državni zbor na predlog Vlade sprejme program varstva in razvoja Škocjanskih jam za pet let. Obvezne sestavine programa varstva in razvoja Škocjanskih jam so celovita ocena stanja v parku, cilji varstva in razvoja ter načini uresničevanja teh ciljev, ocena stanja na vplivnem območju parka in določitev ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov, načini uresničevanja razvoju parka prilagojene davčne in drugih spodbujevalnih politik, subvencioniranja nadomestil in spodbujevalne posojilne politike z merili in predvidenimi postopki, potrebna sredstva in viri teh sredstev, prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih posegov v parku in določitev za park primernih dejavnosti in smernice za njihov razvoj. Zakon določa še, da na podlagi programa iz prejšnjega odstavka javni zavod sprejme letni program varstva in razvoja Škocjanskih jam. Ni torej popolnoma jasno, zakaj se je zakonodajalcu ob sprejemanju tega zakona zdelo pomembno, da je sprejemanje neke vrste petletne poslovne politike v primeru Škocjanskih jam prenesel na parlament. To vsekakor ni naloga Državnega zbora, kvečjemu Vlade ali ministrstva, in za naprej bi bilo smiselno te določbe spremeniti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke sicer sprejetju resolucije ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi. Glasovanje o predlogu resolucije bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in prekinjam 18. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17.05, čez pol ure. Hvala.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu: 6., 12., 13., 16., 14., 17. in 18. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 53.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine v okviru rednega postopka. Odločamo o vloženem amandmaju, kar bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 29. marca. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 4. členu. Glasujemo.

(Za je glasovalo 28.) (Proti 43.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

proti. (Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Nadaljujemo še s prekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 18. sejo Državnega zbora. Želim vam lep dan! Pobarvajte si ga z najljubšo barvo. Hvala